Virðulegi forseti. Það er komið að því að greiða atkvæði um þetta óvenjulega þingmál sem ég hef miklar væntingar um að sé til góðs, ekki bara fyrir Grindvíkinga heldur fyrir samfélagið allt. Rétt eins og með önnur mál sem hafa ratað hér á okkar borð á Alþingi þá hefur nefndin haldið vel utan um málið og þingið sameinast um það. Ég vil þakka hv. framsögumanni málsins fyrir utanumhaldið. Verkefnin sem þarna eru undir eru ekki öll fyrirséð. Þetta er því miður ekki síðasta þingmálið sem við komum til með að fjalla um sem lýtur að stöðunni í Grindavík. En þetta er mikilvægt skref í því skyni að skapa skilyrði til þess að skerpa á ábyrgð og hlutverki stjórnvalda um málefni Grindavíkur. Ég árétta þakkir til þingsins og hér fylgja góðar óskir til nýrrar framkvæmdanefndar og ekki síst til Grindvíkinga

frá meiri hluta umhverfis og samgöngunefndar. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið til sín gesti. Nefndinni barst 21 umsögn sem er aðgengileg á síðu málsins á vef

Í landsskipulagsstefnu eru samþættar áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun og nýtingu og vernd auðlinda haf- og strandsvæða og er stefnan útfærð með tilliti til skipulags landnotkunar og haf- og strandsvæða með sjálfbæra þróun að leiðarljósi, Núgildandi landsskipulagsstefna var samþykkt á Alþingi í mars árið 2016 og var sú fyrsta sinnar tegundar. Sú tillaga sem hér er til umfjöllunar byggist bæði á hvítbók og grænbók um skipulagsmál og er unnin á grundvelli skipulagslaga og laga um stefnur og aðgerðaáætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála. Þá var við vinnuna lögð til grundvallar greinargerð sem unnin var af Skipulagsstofnun um stöðu og þróun skipulagsmála á Íslandi.

eða breytinga á þeim taka mið af stefnunni og eftir því sem við á samræma þær landsskipulagsstefnu innan fjögurra ára frá samþykkt hennar. Telji sveitarstjórn sér ekki bera að taka mið af samþykktri landsskipulagsstefnu skal hún gera rökstudda grein fyrir því og skal rökstuðningurinn fylgja með tillögu að skipulagsáætlun þegar hún er send Skipulagsstofnun. Meiri hlutinn bendir á að í greinargerð með tillögunni segir að landsskipulagsstefnu sé fyrst og fremst framfylgt í skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Samkvæmt skipulagslögum skulu sveitarfélög taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð aðal- og svæðisskipulags. Landsskipulagsstefna hefur einnig áhrif á áætlanir stjórnvalda í einstökum málaflokkum sem varða landnotkun og byggðaþróun. Meiri hlutinn áréttar að landsskipulagsstefna er stefnumarkandi og ekki beinlínis bindandi við gerð skipulagsáætlana, þótt rökstyðja beri ákvörðun um að taka ekki mið af henni. Fyrir nefndinni var fjallað um líffræðilega fjölbreytni, sem er eitt lykilviðfangsefna tillögunnar. Snúa áherslur hennar að vernd líffræðilegrar fjölbreytni við skipulagsgerð í þéttbýli, dreifbýli og á miðhálendinu. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að líta þyrfti sérstaklega til þess þáttar við skipulagsgerð. Í umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands er því fagnað sérstaklega að vernd líffræðilegrar fjölbreytni sé á meðal lykilviðfangsefna tillögunnar. Þá segir jafnframt í umsögninni að stofnunin hafi á fyrri stigum bent á við gerð grænbókar og hvítbókar um skipulagsmál að stefna ætti að því að vinna sérstakar leiðbeiningar um líffræðilega fjölbreytni og skipulag. Undir þetta sjónarmið tekur meiri hlutinn og hvetur til þess að lögð verði áhersla á gerð leiðbeininga um líffræðilega fjölbreytni og skipulag til stuðnings áherslum í landsskipulagsstefnu. Meiri hlutinn undirstrikar það sem fram kemur í greinargerð með tillögunni, að breytt landnotkun hafi áhrif á líffræðilega fjölbreytni og losun gróðurhúsalofttegunda. Þá tekur meiri hlutinn undir þau sjónarmið að tryggja þurfi að fjallað sé um líffræðilega fjölbreytni við stefnumörkun og framfylgd skipulagsáætlana, hvort sem það er í dreifbýli, þéttbýli, á miðhálendinu eða haf- og strandsvæðum. Líkt og fram kemur í greinargerð með tillögunni skal í landsskipulagsstefnu marka stefnu um skipulagsmál á hálendinu, en sú stefna sem nú er sett fram byggist á þeirri stefnu sem sett var með landsskipulagsstefnu 2015–2026. Afmörkun miðhálendis er skilgreind í landsskipulagsstefnu en hún markar það svæði sem stefna um skipulagsmál á miðhálendinu tekur til. Nefndin fjallaði um óbyggð víðerni og innviðauppbyggingu á miðhálendinu. Í umsögn Eldvatna – samtaka um náttúruvernd í Skaftárhreppi komu fram sjónarmið um að óbyggð víðerni verði ekki samtímis vernduð til framtíðar og skorin af ágengum innviðum. Þá benda samtökin auk þess á að stefnu vanti eða áætlun ef farið er yfir þolmörk hálendisins hvað ferðamannastraum varðar og vara við því að vegir um miðhálendið verði gerðir fólksbílafærir. Í umsögn Landverndar segir að óljóst sé hvernig stefnan stuðli að jafnvægi ólíkra ferðamáta og eins hvað sé átt við með innviðauppbyggingu á hálendinu. Meiri hlutinn tekur undir mikilvægi þess að standa vörð um óbyggð víðerni og bendir á að áhersla A.5 í tillögunni miðar að því að varðveita fjölbreytt og verðmætt landslag, svo sem óbyggð víðerni og landslagsheildir. Er þar áhersla lögð á að í skipulagi verði sérkennum miðhálendisins og sérstæðri náttúru þess viðhaldið með áherslu á verndun víðerna og landslagsheilda.

miðar að því að unnið verði að greiningu á ástandi vega á miðhálendinu og að mat verði lagt á mismunandi kosti við þróun samgöngukerfis á því svæði. Meiri hlutinn bendir einnig á að í áherslu B.4 kemur fram að viðhald og frekari uppbygging samgöngukerfisins á miðhálendinu skuli stuðla að góðu aðgengi og jafnvægi milli ólíkra ferðamáta, með orkuskipti að leiðarljósi, sem og að samgöngumannvirki og umferð eigi að hafa lágmarksáhrif á víðerni og óbyggðaupplifun. Meiri hlutinn leggur áherslu á að eitt meginmarkmið með skipulagi um uppbyggingu ferðaþjónustu er að varðveita þau gæði sem ferðaþjónustan byggist á.

Meiri hlutinn fagnar því að þeirri vinnu eigi að vera lokið árið 2025 og leggur áherslu á mikilvægi þess að sú aðgerð nái fram að ganga.

viðhaldið með því að standa vörð um vistkerfi og ástand sjávar, að verðmætt landslag verði varðveitt o.fl. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að skipulag strandsvæða ætti betur heima á vettvangi sveitarfélaga þar sem það yrði á einni hendi en ekki skipt á milli ríkis og sveitarfélaga.

Í 7. gr. laga um skipulag haf- og strandsvæða segir að í landsskipulagsstefnu sé skylt að marka stefnu um skipulag á haf- og strandsvæðum frá netlögum, eins og þau eru skilgreind, og að ytri mörkum efnahagslögsögu. Meiri hlutinn bendir á að skipulagsskylda sveitarfélaga nær að ytri mörkum netlaga í sjó, en utan þeirra er hafsvæði ekki skipulagsskylt í þeirri merkingu sem lögð er í skipulagsskyldu sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum laganna.

Meiri hlutinn bendir á að í 13. tölul. áherslu B.4 kemur fram að á haf- og strandsvæðum verði tryggðar öruggar og greiðar samgöngur og gott aðgengi að höfnum. Í því felst að ákvarðanir um staðbundna nýtingu byggjast á mati á siglingaöryggi.

Þriðja lykilviðfangsefni tillögunnar er uppbygging þjóðhagslega mikilvægra innviða. Nefndinni bárust nokkrar umsagnir sem vörðuðu þennan þátt tillögunnar. Fram kemur í umsögn Landsnets að félagið fagni áherslunni en telur að ganga þurfi lengra og hraðar til aðgerða eigi tillagan að ná markmiði stjórnvalda um málaflokkinn. Þá kemur fram í umsögn Landsvirkjunar að raforkuvinnsla teljist til þjóðhagslega mikilvægra innviða og ætti að gera grein fyrir henni sem slíkri. Auk þess er bent á að orkuvinnslumannvirki séu þjóðhagslega mikilvægir innviðir.

Þá verði lagt mat á hvaða innviðir flutningskerfa hafi þjóðhagslegt mikilvægi og leiðir skoðaðar til að einfalda og stuðla að ákvarðanatöku um uppbyggingu og viðhald þeirra. Meiri hlutinn tekur undir það sem segir í greinargerð með tillögunni, að innviðir séu forsenda fyrir þróun byggðar og kröftugu atvinnulífi og getur uppbygging þeirra haft áhrif á ólíka hagsmuni sem varða þróun byggðar og landnotkunar. Í því samhengi fjallaði nefndin um að hvaða leyti stefnan snýr að orkuöflun. Í minnisblaði frá innviðaráðuneyti segir að tillagan setji ekki stefnu um orkuöflun sem slíka þar sem stefnumótandi ákvarðanir á því sviði séu settar fyrir landið í heild með rammaáætlun. Markmið landsskipulagsstefnu sé að vera leiðbeinandi fyrir stjórnvöld sem sinna skipulagsgerð og ákvarðanir sem teknar eru í samræmi við skipulagslög og er framfylgt af sveitarfélögum í skipulagi.

að skipulag um uppbyggingu ferðaþjónustu gæti að varðveislu þeirra gæða sem hún byggist á, auk þess sem 7. tölul. áherslunnar felur í sér að skipulagsákvarðanir um uppbyggingu ferðaþjónustu og ferðamannastaða taki

Hugtakanotkunar og vísanir: Í umsögn Grænnar orku er bent á að gæta þurfi betur að hugtakanotkun, bæta við skilgreiningum á hugtökum og gera orðalag skýrara svo að ekki fari á milli mála við hvað sé átt. Það sé ekki síst mikilvægt í ljósi þess að verið er að marka stefnu og þó að sum hugtök séu nátengd eru þau ekki alveg sambærileg.

Í minnisblaði frá innviðaráðuneyti er bent á að stefnan verði gefin út í aðgengilegra formi með nánari skilgreiningum á ákveðnum hugtökum að fenginni samþykkt hennar, auk þess sem horft verði til athugasemda í þeirri vinnu. Með vísan til þessa leggur meiri hlutinn því ekki til breytingar hvað þetta varðar.

Bændasamtök Íslands leggja á það áherslu í sinni umsögn að við tillöguna verði bætt nýrri aðgerð sem snýr að því að eigandastefna ríkisins um ríkisjarðir verði uppfærð með það að markmiði að landbúnaðarnot slíkra jarða séu í forgangi auk þess sem skoðaðir verði möguleikar ríkisins til jákvæðra hvata þannig að því markmiði sé náð. Í minnisblaði sínu tekur ráðuneytið undir með Bændasamtökunum. Að höfðu samráði við ráðuneytið er því lagt til að aðgerð verði bætt við tillöguna til samræmis við umsögn Bændasamtakanna.

Í minnisblaði frá innviðaráðuneyti er tekið undir sjónarmið Fjórðungssambands Vestfirðinga og lögð til breyting á aðgerðum 8 og 9 sem hefur það að markmiði að skýra betur í hverju aðgerðirnar felast. Meiri hlutinn telur mikilvægt að við framkvæmd aðgerðanna verði farið eftir ákvæðum laga um skipulag haf- og strandsvæða og tekur því undir þær tillögur sem fram koma í minnisblaði ráðuneytisins til nefndarinnar og leggur til breytingu með vísan til framangreinds.

unnið að verkefninu Forsendugreining fyrir verndun Breiðafjarðar og tengsl við Byggðaþróun, sem er hluti af aðgerðum sem fram koma í þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024. Verkefninu muni ljúka á fyrri hluta þessa árs, en þegar hafi verið framkvæmt stöðumat, gerð sviðsmyndagreining og lagt mat á hagrænt virði Breiðafjarðar. Þá hafi tillögur verið ræddar á grundvelli fyrirliggjandi gagna og er ein þeirra gerð strandsvæðisskipulags fyrir Breiðafjörð. Meiri hlutinn tekur undir mikilvægi þess að unnið verði áfram við gerð strandsvæðisskipulags fyrir landið og leggur til að aðgerð 10 aðgerðaáætlunarinnar verði flýtt með það að markmiði að vinna hefjist á árinu 2024 við greiningu á því hvaða hvaða svæði skuli hafa forgang við gerð strandsvæðisskipulags. Þá eru aðrar breytingar. Landgræðslan, Landgræðslan, nú Land og skógur, bendir í umsögn sinni á að æskilegt væri að tilgreina betur hvað átt er við með innviðum og hvort verið sé að tala um afhendingaröryggi eða öryggi almennt. Í minnisblaði til nefndarinnar leggur ráðuneytið til samsvarandi breytingu á orðalagi sem meiri hlutinn tekur undir. Í umsögn Landsnets til nefndarinnar koma fram ábendingar um orðalag 5. tölul. áherslu B.5, þ.e. að félaginu þyki það ekki endurspegla nægjanlega þær lögbundnu skyldur sem gilda um uppbyggingu flutningskerfisins og taki ekki tillit til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.

og er á það bent að í liðnum sé talað um vistvænar orkuauðlindir í stað notkunar endurnýjanlegrar orkuframleiðslu. Meiri hlutinn tekur undir sjónarmið Landverndar og leggur til breytingu til samræmis. Í umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands kemur fram að stofnunin telji telji sig eiga erindi sem samstarfsaðila um aðgerð 14 í aðgerðaáætluninni sem lýtur að skipulagi í dreifbýli. Meiri hlutinn tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögn stofnunarinnar hvað þetta varðar og leggur til breytingu þess efnis. Að lokum þá er í umsögn ÖBÍ réttindasamtaka lögð áhersla á hugmyndafræði algildrar hönnunar, að brýnt sé að huga vel að fjölbreyttum aðstæðum einstaklinga og að skipuleggja þurfi aðgengi fyrir öll. Ráðuneytið tekur undir framangreindar ábendingar í minnisblaði sínu til nefndarinnar. Meiri hlutinn tekur undir það sjónarmið og leggur til breytingar til samræmis. Þá leggur meiri hlutinn til tæknilegar breytingar sem þarfnast ekki skýringa.

en ekki á breytingartillögu meiri hlutans. Ég velti fyrir mér hvort það hafi verið gerð könnun á því hvort þetta væri óverulegt eða ekki eða hvort upphæðirnar sem eru mögulega þarna á bak við séu kannski töluverðar, því að eins og við vitum alveg er þó nokkur tilkostnaður við styrki til landbúnaðar.

til frekari landbúnaðar heldur er bara verið að fjalla um þetta sé í forgangi. Það var ekki metið sérstaklega hvað þessi aðgerð myndi kosta en það er bara verið að horfa til þess að landbúnaðarnotkun og skipulag á ríkisjörðum verði virt sem slíkt.

Hann varðar, eins og fram kom í máli framsögumanns, gerð landsskipulagsstefnu fyrir miðhálendið. Ég tel óljóst hvernig stefnumótunin eigi að stuðla að jafnvægi á milli ólíkra ferðamáta á miðhálendinu, eins og bent var á í nokkrum umsögnum, og heldur ekki ljóst hvernig hún eigi að koma í veg fyrir að samgönguframkvæmdir rýri gildi víðerna og upplifun ferðafólks á miðhálendi Íslands. Það er kannski sérstaklega þetta seinna atriði sem veldur þessum fyrirvara mínum. Ég hef orðið vör við það í umfjöllun bæði hv. umhverfis- og samgöngunefndar og bara í almennri umræðu um skipulagsmál að fólk, hinn almenni leikmaður, líka kjörnir fulltrúar, túlkar auðvitað umfang samgönguframkvæmda oft út frá því hvernig

og það þurfi alltaf að meta þær þannig að þær geri sem minnst rask og að markmiðið hljóti alltaf að vera verndun ósnortinna víðerna og verndun landslagsheilda, verndun upplifunarinnar sem ferðafólk sækist eftir á miðhálendi Íslands sem er eins og við öll vitum mjög mjög mikilvæg auðlind og færir okkur miklar útflutningstekjur á hverju ári. Þetta er fyrirvarinn. Að öðru leyti liggur fyrir að landsskipulagsstefna sú sem hér liggur fyrir, ný áætlun með aðgerðaáætlun fyrir árin 2024–2028, hún bindur ekki hendur sveitarfélaganna. Þetta er stefnumótandi plagg, þó þannig að við skipulagsvinnu sína þurfa sveitarfélög að aðlaga sig að stefnumótuninni í landsskipulagsstefnunni og rökstyðja sig frá henni, ef þannig má að orði komast, ef aðalskipulag eða svæðisskipulag fellur ekki að stefnumótun landsskipulagsstefnunnar. Það er mikilvægt að hafa þetta í huga og að sjálfsögðu er þetta ágætisstefna til að byggja á en það er mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að hún er ekki bindandi og tekur að því leyti ekki fram fyrir hendurnar á sveitarfélögunum og skipulagsvaldi þeirra. Það er svo önnur umræða sem við tökum í betra tómi hvort þannig eigi því að vera fyrir komið en mér finnst mikilvægt af þessu tilefni að gera þennan fyrirvara varðandi skipulagsstefnu skipulagsstefnu fyrir miðhálendið og þar þurfum við að ganga fram af mikilli vandvirkni og varúð þurfum að bæta samgöngur með einhverjum hætti. Þá er ekki sama hvernig það er gert. Það ber alltaf að meta allar slíkar framkvæmdir náttúrunni náttúrunni til tekna af því að hér eru undir einhver mestu verðmæti ósnortinna víðerna sem finnast í heiminum og alveg örugglega í Evrópu eins og hv. þingmenn vita.

Nú er það þannig að á Íslandi erum við ekki með eiginlega þjóðaröryggislöggjöf. Landsskipulagsstefna, sem var fyrst sett 2016, er kannski það sem kemst

Það sem gerist í framhaldi af því er að þá verður íslenskt samfélag gríðarlega háð raforku. Við ætlum að leggja allt undir að treysta á og hætta að brenna olíu og bensíni sem við setjum á tankinn eða er brennt bara við hliðina á þar sem orkan er nýtt. Þetta er mikil breyting

og vörnum landsins sem ættu að vera í slíkri löggjöf. Í fyrri ræðu um landsskipulagsstefnuna í haust

þetta t.d. í öðru máli sem tengist 5G og fjarskiptunum og símasambandi úti á stofnvegum landsins og þekkjum það í gegnum mál sem hafa verið rekin hér og rædd; með sölu á farsímatíðnum í mars í fyrra sem eiga síðan að fjármagna uppsetningu á sendum

Ef við ætlum að takast á um orkuskiptin og fara alla leið í þeim þá væntanlega ætlum við að raforkuvæða eða vetnisvæða eða hvar við endum en væntanlega verður rafmagnið a.m.k. það sem mun bera uppi orkuskiptin í bílunum á næstu árum.

að þessir fjórir aðalmánuðir sem ganga þar út af, það er ekki endilega stærsti hluti ferðamanna sem kemur á því tímabili. Það þarf líka aðrar leiðir upp á dreifinguna. Þetta er bara hluti af þessu og ég vona að þetta samtal þróist.

um staðfestingu sameiginlegrar bókunar um fiskveiðiviðræður milli Íslands og Grænlands varðandi aðgang til makrílveiða á Norðaustur-Atlantshafi á árinu 2024.

Verði annað hvort ríkið aðili að hlutasamningi er heimilt að segja bókuninni upp. Aðilar eru sammála um að líta á árið 2024 sem reynslutímabil og verður þörf á hugsanlegri endurskoðun metin í lok árs 2024 eða í byrjun árs 2025. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt. Undir nefndarálitið rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Diljá Mist Einarsdóttir, formaður utanríkismálanefndar, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Jakob Frímann Magnússon, Jón Gunnarsson og Þorgerður Katrín

Samsetning sjávardýra hefur breyst á einstökum hafsvæðum og lífsaga og farleiðir margra göngustofna breyst. Á það ekki síst við um margar nytjategundir, eins og makrílinn í þessu tilviki. Hann hefur breytt lífsháttum sínum og hefur sótt í auknum mæli í íslenska lögsögu. Á sama tíma hafa jafnvel aðrar tegundir hopað eða staða þeirra veikst. Slíkir nytjastofnar virða ekki landamæri eða efnahagslögsögu einstakra landa. Það er því afar mikilvægt að þjóðin eigi með sér gott samstarf um umgengni við og sjálfbæra nýtingu sameiginlegra nytjastofna. Samningur sem þessi er því þýðingarmikill. Það er einnig mikilvægt að við stöndum á rétti okkar til réttmætrar hlutdeildar í nýtingu tegunda eins og makrílsins sem hafa gert sig heimakomnar síðustu ár í íslenskri lögsögu, enda hafa aðrar nytjategundir jafnvel hopað eða liðið fyrir þær breytingar. Það er sannarlega enn meira krefjandi í farsælu og réttlátu umhverfi samskipta og milliríkjasamninga að fást við sjálfbæra nýtingu slíkra göngustofna og afleiðingar vistkerfisbreytinga.

nýtt auðlindir í hafinu í kringum okkur og hversu krefjandi það er þegar þessar tegundir og göngustofnar virða engin landamæri þjóða í milli heldur fara hvert sem þeim finnst. Þá reynir á okkur enn frekar.

Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta velferðarnefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðisbætur, nr. 75/2016. Nefndarálit liggur frammi og vísast til þess en ég mun hér í ræðu minni stikla á aðalatriðum í því. Í fyrsta lagi er með þessu frumvarpi lagt til að grunnfjárhæðir húsnæðisbóta taki til allt að sex heimilismanna í stað fjögurra. Í öðru lagi er lögð til sú breyting að grunnfjárhæð húsnæðisbóta til einstaklingsheimila hækki um 25% húsnæðisbóta til einstaklingsheimila hækki um 25% frá því sem nú gildir og aðrar grunnfjárhæðir hækki til samræmis við stuðla í a-lið 1. gr. frumvarpsins. Þá er lagt til að fjárhæð eignamarka hækki og verði 12.500.000 kr. Frumvarpið er lagt fram sem liður í aðgerðum til stuðnings kjarasamningum á íslenskum vinnumarkaði sem undirritaðir 7. mars 2024 og er markmið þess að styðja við heimili á leigumarkaði undir þeim tekju- og eignamörkum sem frumvarpið mælir fyrir um. Þeim breytingum sem lagðar eru til er helst ætlað að styðja við fjölmennari fjölskyldur, en auk þess gera breytingar á frítekjumarki foreldrum ungmenna kleift að styðja við börn sín lengur þannig að þau geti búið lengur í foreldrahúsum, líkt og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu. Meiri hluti velferðarnefndar telur mikilvægt að auka ráðstöfunartekjur heimila og draga úr húsnæðiskostnaði leigjenda. Meiri hlutinn tekur undir markmið og efni frumvarpsins og telur brýnt að það verði að lögum. Við umfjöllun nefndarinnar var bent á að reglur sveitarfélaga kveði oft á um hámark samanlagðra húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðnings. Þær reglur geti haft áhrif á fjárhæð stuðnings samkvæmt frumvarpinu. Meiri hlutinn tekur undir það sem fram kemur í greinargerð, að æskilegt sé að sveitarfélög taki til skoðunar hvort breyta þurfi reglum um hámark samanlagðra húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðning svo að þær hækkanir sem lagðar eru til í frumvarpinu skili sér til þeirra sem fá greiddar húsnæðisbætur.

Undir álit meiri hluta velferðarnefndar rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Líneik Anna Sævarsdóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Óli Björn Kárason, Bryndís Haraldsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Jóhann Páll Jóhannsson og Guðmundur Ingi Kristinsson. Þá er Guðbrandur Einarsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, einnig samþykkur áliti þessu. Að lokum vil ég segja að hér er um ræða sem tengist gerðum kjarasamningum og ég vona þess vegna að það fái skjótan og góðan framgang hér í þinginu.

Við erum hér að fjalla um kjarasamningsbundið mál, um hækkun á húsaleigubótum um 25% sem er mjög gott.

sem eru hugsaðar fyrir þá sem hafa það verst og þurfa mest á hjálp að halda. En það merkilega við það er að sveitarfélögin ráða sjálf hlutfallinu af þessum sérstöku húsaleigubótum og

Ég furða mig á því að það skuli vera gerðir samningar á almennum vinnumarkaði, launasamningar, og það skuli ekki vera tryggt og gengið frá því algerlega,

Síðan er annað sem er svolítið furðulegt í þessu samhengi og það er hvernig ríkisstjórnin ætlar í sjálfu sér að mismuna fólki vegna þess að þarna er um kjarabundna samninga að ræða og í þeim samningum voru þeim sem eru á lægstu launum tryggðar 23.750

koma með endurskoðun örorkukerfisins og hún á ekki að koma fyrr en 1. september 2025 og þá verður orðið lítið úr þeirri hækkun og fyrir þá sem áttu að fá minnstu hækkun verður ekki bara ekki neitt, heldur tap.

En á sama tíma er sá einstaklingur, ef hann er á vinnumarkaði, að fá 15.000 kr. aukalega á mánuði eftir skatta. Það munar um minna.

enn einu skerðingarruglinu hjá þessari ríkisstjórn, búsetuskerðingum. Það eru þessar skerðingar út um allt og þar getum við líka tekið á húsaleigubótum. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en ég bara vona svo heitt og innilega að ríkisstjórnin

gott ef ríkisstjórnin tæki sig einu sinni til og sýndi þann manndóm að láta þessa einstaklinga fá sömu hækkanir og voru á vinnumarkaði. Svo má ekki gleyma því að núna á þessu tímabili er að koma inn

ofbeldið — bara vegna þess að þeir borguðu í lögþvingaðan eignaupptökuvarinn lífeyrissjóð. Hvernig er hægt að koma svona fram við einstaklinga bara fyrir það að fara að lögum?

Forseti. Ég mæli fyrir skýrslu framtíðarnefndar fyrir árin 2022 og 2023. Meginhlutverk framtíðarnefndar er að fjalla um áskoranir og tækifæri Íslands í framtíðinni með áherslu á tæknibreytingar og sjálfvirknivæðingu sem og langtímabreytingar á umgengni við náttúruna og lýðfræðilegar breytingar. Þetta er fyrsta skýrslan af störfum framtíðarnefndar sem er flutt hér í þingsal og mjög ánægjulegt og spennandi að fá að mæla fyrir þessari skýrslu. Framtíðarnefndinni er ætlað að skoða mismunandi sviðsmyndir og nota verkfæri framtíðarfræða til þess. Samspil stjórnmála, samfélagsbreytinga, umhverfismála og gríðarlegrar tækniþróunar hefur leitt til djúpstæðra breytinga í öllum heiminum og skapað mikla óvissu. Sviðsmyndagreiningar eru til þess fallnar í síbreytilegum heimi að varpa ljósi á mismunandi framtíðir og auðvelda þannig ákvarðanatökur. Á heimsþingi framtíðarnefndar þjóðþinga, sem haldið var í Úrúgvæ á síðasta ári, var lögð mikil áhersla á framsýna stjórnsýslu hjá þjóðþingum til að takast á við framtíðaráskoranir. Framsýnir stjórnarhættir taka einmitt mið af framtíðarfræðum. Framtíðarnefnd Alþingis er ekki hefðbundin fastanefnd sem fær þingmál til umfjöllunar. Framtíðarnefnd hefur í störfum sínum m.a. lagt áherslu á samtal við sérfræðinga og hagaðila, vinnustofur, sviðsmyndafundi og málstofur. Málstofum hefur verið streymt og þátttakendur geta tekið þátt. Undanfarið hefur framtíðarnefnd beint sjónum sérstaklega að gervigreind og framtíð lýðræðis þar sem gervigreind er í æ ríkara mæli samofin samfélögunum okkar. Gervigreind þekkir engin landamæri og því er mikilvægt að þjóðir heims taki höndum saman og setji alþjóðlegar reglur sem byggja á lýðræðislegum ferlum, sem byggja á valddreifingu, gagnsæi og aðgengileika gagna og tækninnar. Það skiptir sköpum að tæknin þjóni samfélagslegum og lýðræðislegum hagsmunum en ekki hagsmunum einokunar. Á heimsþingi framtíðarnefnda þjóðþinga, sem haldið var í Úrúgvæ á síðasta ári, var sérstaklega fjallað um áhrif gervigreindar á lýðræðið í heiminum og í yfirlýsingu heimsþingsins var skorað á Sameinuðu þjóðirnar að þróa sáttmála fyrir þjóðir heims varðandi gervigreind svo að hægt yrði að standa vörð um mannréttindi og öryggi mannkyns. Framtíðarnefnd finnska þjóðþingsins er að miklu leyti fyrirmynd framtíðarnefndar Alþingis og hefur hún víðtækt verksvið og fjármagn til að sinna þeim verkefnum sem hún vill leggja áherslu á hverju sinni. Í upphafi kjörtímabils stofnar hún til hugveitu þar sem fjölmargir sérfræðingar ræða það sem þeir telja mikilvægustu málefni framtíðarinnar og nefndin tekur í kjölfarið ákvörðun um þau málefni sem hún ætlar að fjalla um. Finnska framtíðarnefndin leggur áherslu á samstarf við sérfræðinga, stofnanir og ungt fólk. Opnir fundir, kynningar og útgáfa skýrslna eykur á gagnsæi í störfum nefndarinnar. Undanfarin ár hefur megináhersla verið á sviðsmyndagreiningar er varða tækniþróun, sjálfbærni og skautun í samfélaginu. Mikil gerjun er í gangi í alþjóðasamfélaginu, bæði hjá þingum, stjórnvöldum og alþjóðastofnunum, að nota framsýna stjórnarhætti og vil ég minna á að framtíðarnefndir þjóðþinga gegna veigamiklu hlutverki

Nefndin fór m.a. í kynnisferð til Finnlands til að kynna sér starf framtíðarnefndar finnska þingsins en fyrirkomulag Finna er ótrúlega spennandi. Hluti af þessari heimsókn var einnig að funda í finnska forsætisráðuneytinu til að kynna okkur framtíðarskýrslu ríkisstjórnar Finnlands en ríkisstjórnin þar skilar framtíðarskýrslu einu sinni á kjörtímabili sem fer til umfjöllunar í framtíðarnefnd finnska þingsins. Í þeirri vinnu er lögð áhersla á greiningu á þeim drifkröftum sem eru mikilvægastir til framtíðar og lögð áhersla á víðtækt samstarf við sérfræðinga, sveitarfélög, félagasamtök og almenna borgara við gerð skýrslunnar og á sýn þeirra á framtíðina. Þetta er ótrúlega spennandi verkefni. Framtíðarhópur finnsku ríkisstjórnarinnar er stjórnvöldum til ráðgjafar við vinnslu framtíðarskýrslunnar en hann samanstendur af helstu sérfræðingum á sviði framtíðarfræða og framtíðarrannsókna. Hlutverk framtíðarhópsins er að tengja ákvarðanatöku í ráðuneytum við framtíðarfræði með framsýnni stjórnsýslu. Í kjölfar heimsóknarinnar til Finnlands sendi þáverandi formaður framtíðarnefndar forsætisráðherra minnisblað með hugmyndum um samstarf framkvæmdarvalds og löggjafarvalds á Íslandi í framtíðarmálum. Þar var vísað til þess samstarfs sem er á milli finnsku ríkisstjórnarinnar og finnska þingsins og hvatt til þess að sambærilegt samstarf yrði skoðað hér á landi sem gæti stýrt ákvarðanatökum sem byggjast á framtíðarfræðum. Framtíðarnefndin hóf vinnu við ýmis fróðleg og mikilvæg verkefni á þessum tveimur árum. Má þar nefna vinnu við gerð sviðsmynda um græn umskipti þar sem unnið var með drifkraftana tæknibreytingar, langtímabreytingar á umgengni við náttúruna og sjálfvirknivæðingu

Það var farið á heimsþing framtíðarnefnda í Helsinki og í Úrúgvæ og farið af stað með málstofur undir yfirskriftinni Gervigreind og lýðræði, eins og ég fór aðeins yfir áðan.

Framtíðin er ekki línulegt fall af fortíðinni og veldisvöxtur einkennir tæknibreytingar sem eru einn helsti drifkraftur 21. aldarinnar. Í því ljósi vil ég leggja sérstaka áherslu á mikilvægi þess að festa íslensku framtíðarnefndina í sessi og auka vægi hennar á Alþingi. Í þeim síbreytilega heimi sem við lifum í má segja að hugmyndafræði framtíðarfræða, að skoða óvissuþætti og drifkrafta framtíðar og hvað gerist ef þeir þróast í mismunandi áttir, sé ákveðið haldreipi til að undirbúa okkur fyrir allt það óvænta sem bíður okkar í framtíðinni. Framtíðarnefndin hefur þegar sent beiðni þess efnis til forseta og forsætisnefndar þingsins að festa framtíðarnefndina í sessi og finna henni fastan fundartíma og ég vona svo innilega að farsæl lausn verði fundin og við munum sjá íslensku framtíðarnefndina

Það hefur auðvitað borið dálítið á því að fólk verði hvumsa þegar þessa nefnd ber á góma — hún er ný — og spurt er, jafnvel hérna innan húss: Hvað eruð þið eiginlega að gera? Hv. þingmaður svaraði því ágætlega en mig langar að setja þetta aðeins í samhengi. Við erum nefnilega stödd á tímum sem eru eðlisólíkir nokkru tímabili í sögu mannkynsins. Lengst af var þróunin á öllum sviðum nokkuð hæg og línuleg. Þetta átti við um allt frá getu til að framleiða vopn, næringarinntöku manna að meðaltali og siðvitsins. Þetta breyttist allt seint á 18. öldinni þegar við fórum að nýta okkur gufuaflið og verksmiðjur urðu til, framleiðslan stórjókst og fólk flutti úr sveitum í borgir í stórum stíl.

enn hraðari breytingum í borgarmyndum sem ýttu svo undir nauðsyn þess að leysa nýjar áskoranir, svo sem ýmiss konar félagsleg vandamál sem voru samfara því að fólk bjó mjög þétt saman. Meðal lausna sem urðu til þá voru skólar og síðan almenn skólaganga en einnig þróun lýðræðisins,

Strax á þessu tímabili var þróun tækninnar farin að breytast úr því að vera línuleg og í átt að einhverju sem við getum kallað veldisvöxt. Því hefur verið spáð eiginlega alla áratugi 20. aldarinnar að einhvern tímann myndi þessi kúrfa fletjast út og þá færi að hægja á þessum breytingum en þá hefur sífellt komið til ný tækni sem kemur okkur í opna skjöldu að einhverju leyti. Þessi þróun er áfram í veldisvexti og enn hraðar heldur en nokkurn tímann áður, annars vegar með stafrænni tækni og nú síðast því sem við köllum gervigreind. Reynslan sýnir okkur vissulega allt frá iðnbyltingunni að þessi tæknibylting leiðir til aukinna lífskjara. Hún getur hins vegar líka í einhverjum tilfellum leitt til misskiptingar í meira mæli og við sjáum auðvitað að hún hefur sannarlega leitt til þess að við höfum gengið of freklega á náttúruna og loftslagið. Það er því að ýmsu að huga í tengslum við þetta. Þessi tækni hefur auðvitað gjörbreytt öllum okkar veruleika og hugmyndir okkar um fjarlægðir eða landamæri og aðra slíka mannanna hluti — eins og landamæri, fjarlægðir eru það svo sem ekki — hafa gjörbreyst frá því að við gátum framleitt vöru, við skulum segja bara blómavasa, yfir í það að við gátum farið að verksmiðjuframleiða blómavasa og búa til tugi ef ekki hundruð á miklu styttri tíma en áður, og svo hins vegar þessa stafrænu vöru sem eru ekki fýsísk og efnisleg og getur auðveldlega flust milli staða á miklu skemmri tíma með miklu minni tilkostnaði og miklu minna sótspori heldur en hefðbundinn hlutur. Þessi tækni er t.d. alveg gríðarlega æskileg og gefur mikla möguleika fyrir fámenna þjóð í risastóru landi sem er mjög langt frá mörkuðum. Íslendingar hafa mjög mikil tækifæri í því að nýta sér meira hugvit í sinni framleiðni

þá gengur ekki á það. Það vex eftir því sem þú notar það meira. Þannig að þetta er í öllum skilningi dálítið skemmtilegur hlutur. Núna stöndum við hins vegar frammi fyrir því að það eru að verða enn meiri breytingar og enn stærri breytingar og enn hraðari breytingar. Ef við skiptum þeim bara gróft í tvennt þá erum við annars vegar að tala um stafrænu væðinguna, sjálfvirknivæðingu, og hins vegar gervigreindina. Og nú erum við

hefur siðvitið ekkert vaxið nema bara línulega áfram og núna má eiginlega segja að við séum í stöðugum eltingaleik við þessa tækni sem getur verið svo dásamlegt og hefur reynst okkur vel, ef vel er að verki staðið a.m.k., en getur líka komið okkur illa í koll ef við gáum ekki á okkur. Ég hef stundum hugsað um það hvort hver króna sem Alþingi veitir í nýsköpun á sviði tækni ætti ekki að leiða til þess að önnur króna sé sett í háskólana, í hugvísindasviðin, í siðfræði, í heimspeki, vegna þess að þessir hlutir þurfa að talast við og þurfa að vera nokkuð samstiga, því að það er algerlega augljóst að þessi tækni mun hafa áhrif á störf framtíðarinnar. Með hvaða hætti vitum við ekki; einhver störf hverfa, önnur breytast og ný verða til. Það getur vel verið að það verði ekki þörf fyrir okkur á vinnumarkaðnum með þeim hætti sem hefur verið áður og kannski þurfum við að fara að skattleggja framleiðslueiningu eða róbot frekar en vinnustundir. Það þarf ekki að vera slæmt. Það getur verið stórkostlegt ef við bara pössum upp á að verðmæti sem verða til verði til skiptanna fyrir alla og frítími aukist og möguleiki til að sinna börnum og fjölskyldu verði meiri. Hins vegar er það sem við höfum verið að sjá á síðustu árum, þessi áhrif sem gervigreindin getur haft til ills á lýðræði. Við höfum séð tvennar, þrennar, fernar kosningar í stórum ríkjum þar sem tækninni hefur verið misbeitt alveg stórkostlega. En af hverju erum við að standa í því að leggja til að hér verði sett á fót framtíðarnefnd? Jú, við Íslendingar erum gamalt veiðimannasamfélag og við erum

En smátt og smátt höfum við áttað okkur á því að við verðum að fara að temja okkur meiri langtímahugsun og við höfum auðvitað verið að gera það. Lög um ríkisfjármál og ýmislegt annað bendir til þess að við viljum sjá fram í tímann. Við erum hins vegar enn þá of oft allt of föst í viðbragðspólitík, af því við erum góð í að takast á við vandamál sem koma upp í staðinn fyrir að reyna að komast fyrir vaðið og reyna að koma í veg fyrir vandann. Þessi nefnd á, eins og hv. þingmaður talaði um, að kortleggja þær áskoranir og tækifæri sem felast í ýmsu í þjóðlífinu. Flestar þjóðir eru nú þegar farnar að huga mjög vel að þessu, annaðhvort með framtíðarnefndum eða þá, þessi stærstu ríki, bara inni í öllum ráðuneytum. Það er alveg ljóst að sú þekking og þær upplýsingar sem verða til í þessari nefnd verða að renna þvert á öll ráðuneyti, alveg eins og við gerum t.d., eða eigum að gera a.m.k., í jafnréttismálum

að festa þessa nefnd í sessi, finna henni fundartíma og nýta reynslu annarra þjóða og nýta þá möguleika sem felast í tækninni og nýta þá kosti að hugsa nú einu sinni

Forseti. Mig langar að byrja á því að þakka hv. framtíðarnefnd fyrir virkilega vel unnin störf sem koma vel fram í þeirri skýrslu sem hér er verið að ræða.

Við þurfum að átta okkur á því að heimurinn sem við lifum í er að breytast á ljóshraða og ef við erum enn þá föst mörg ár aftur í tímann að reyna að laga vandamálin sem við sköpuðum fyrir fimm árum síðan þá munu þau vandamál og þeir hlutir ekki lengur vera eitthvað sem skiptir máli þegar við komum að nútíðinni, ég tala nú ekki um framtíðinni.

stjórnendur EFTA og ESA og eitt af því sem ég ræddi einmitt þar var t.d. að það eru ýmis mál sem verið er að ræða í Evrópusambandinu, stafræni markaðurinn og gervigreindin, og þar er verið að búa til löggjöf

fara að reyna að halda þessu við. Þarna þarf að setja ákveðinn forgang í þau mál þar sem við þurfum að vera að horfa til framtíðar. Það er nákvæmlega þetta sem er ástæðan fyrir því að við þurfum að hafa fastanefnd innan þingsins sem er ekki föst bara er ekki föst bara í því að afgreiða fortíðina eða nútíðina heldur getur gefið sér tíma til að átta sig á því hverjar áskoranir framtíðarinnar eru. Og munum að framtíðin byrjar á morgun.

samstöðu og sátt um það hvernig við tæklum þessar áskoranir. Það er tækifæri í nefnd sem þarf ekki að vera endalaust að vinna í fortíðinni, sem er lituð

15 ára. Þessi stefna fór frá ráðuneyti og inn í nefnd. Jú, það voru einhverjir sem sögðu frá einhverju en það var enginn að horfa í framtíðarlinsuna

eins og t.d. gervigreind eða eitthvað slíkt, að eftir að hafa fjallað um þau mál, eftir að hafa rætt mikið við sérfræðingana í ráðuneytunum og annað gæti slík nefnd lagt fram ályktanir til ríkisstjórnarinnar, ályktanir sem væru þverpólitískar, ályktanir sem væru byggðar á því að horfa fram á við en ekki viðbragð. Það er hægt að horfa á þetta allt saman og hugsa út leiðir til að tryggja að við séum ekki bara í viðbragðspólitík alla daga. Við hljótum að hafa séð það á undanförnum árum hversu erfitt er að vera í viðbragðspólitík, að horfa alltaf í baksýnisspegilinn og segja: Það hefði nú verið gott ef við hefðum verið búin að hugsa þetta aðeins út. Það hefði nú verið gott. Það þýðir ekki, heldur á það að vera: Frábært að við vorum búin að hugsa eitthvað. Þetta lærði maður af því að eiga við náttúruhamfarir víða um heim.

láta hugsanir um mögulega framtíð, þessar sviðsmyndir, fara í gegnum heilann þótt það væri ekki nema einu sinni eða tvisvar — það hjálpar okkur líka við það að takast á við hlutina þegar þeir gerast. En þetta er ekki bara spurning um það heldur er þetta líka spurning um að þessi tækni, þessar breytingar, allt þetta sem er að gerast, það skapar tækifæri en það skapar ekki tækifæri ef við erum langt á eftir öllum öðrum. Ef við erum þau síðustu sem uppgötvum að gervigreind er að breyta heiminum þá eru engin tækifæri á Íslandi en ef við erum ein af þeim fyrstu sem áttum okkur á því hvað er að gerast í breytingum á þessu sviði þá getum við, þetta litla land, verið með nýsköpun í lagaumhverfi og ýmislegt annað sem leyfir þessu tækifæri að blómstra og skila sér inn í hagkerfið og skapa störf, skapa tekjur fyrir ríkissjóð og skapa möguleika fyrir okkur að vera leiðandi á einhverju sviði. Sjáum bara hvað við höfum gert t.d. þegar kemur að hlutum eins og jafnréttismálum. Við tókum þau upp á arma okkar og arma okkar og fórum að vinna í þessum málum þvert á alla málaflokka, mjög oft þvert á alla stjórnmálaflokka. Og hvar erum við? Það er litið til okkar sem leiðtoga á þessu sviði að við trúðum á þá framtíð að öll kyn væru jöfn. Svona getum við skapað tækifæri og það gerum við með því að vinna saman, með því að vera með gott samstarf, eins og hefur verið innan framtíðarnefndar, þar sem við horfum fram á við og látum ekki fortíðina binda okkur í einhver slagsmál um pólitík heldur hugsum út fyrir boxið. Ég styð heils hugar allar þær breytingar sem verða til þess að framtíðarnefnd verði gerð að fastanefnd þingsins.

Það var eitt öruggt og það er að við vitum ekkert hvað gerist í framtíðinni. En við getum velt því fyrir okkur og rætt mögulegar sviðsmyndir og það er m.a. það sem við höfum gert í framtíðarnefnd Alþingis. Stjórnmálamenn eru mjög oft skammaðir fyrir að hugsa ekki nægilega langt fram í tímann en það er ekki hægt að saka framtíðarnefndina um það. Í þeirri nefnd höfum við rætt um loftslagsbreytingar, við höfum rætt um gervigreindina, við höfum rætt um öryggismál, við höfum rætt um framtíð þjóðþinga og við höfum rætt um framtíð lýðræðis. Það sem hefur líka einkennt þessa nefnd er þetta þverpólitíska samstarf sem á sér stað. Við höfum haft það þannig að við erum á þriðja formanninum á þessu kjörtímabili. Við hófum kjörtímabilið á því að hv. þm. Logi Einarsson byrjaði með formennskuna, ég tók síðan við,

Þetta formannateymi hefur unnið náið saman vegna þess að við fengum það stóra verkefni í hendurnar að móta í rauninni framtíðarnefndina. Við fórum, öll framtíðarnefndin, til Finnlands og ræddum við finnsku framtíðarnefndina um stöðuna hjá þeim. Þau eru ákveðin fyrirmynd fyrir allar þær framtíðarnefndir sem verið er að móta hjá öðrum þjóðþingum. Við höfum svolítið verið að flýta okkur að reyna að komast á sama stað og þau en það hefur tekið þau mjög mörg ár að komast á þann stað sem þau eru á í dag. Þau eru fastanefnd og eru talin mjög mikilvæg í finnska þinginu. Þau eru talin svo mikilvæg vegna þess að það er svo mikilvægt að við séum ávallt að hugsa langt fram í tímann þó að við séum að taka baráttur innan þinga til skamms tíma. Þegar við erum að setja hér lög þá ræðum við oft áhrifin sem verða á komandi ári, áhrifin sem verða á komandi fimm árum en sú umræða sem við höfum tekið inni hjá okkur varðar næstu 20 ár, varðar næstu 30 ár.

Við höfum farið á tvö heimsþing framtíðarnefnda og nú á síðasta heimsþingi framtíðarnefnda var aðaláherslan lögð á gervigreindina og hvernig gervigreindin er notuð innan þjóðþinga. Það geta verið ýmsir kostir við það að nota gervigreindina á þjóðþingum en því fylgja líka ákveðnar hættur og við ræddum það á þessu heimsþingi að áhrifin við það að nota gervigreindina geta verið

og gögnin eru ekki í hag kvenna, þau eru ekki í hag ákveðinna minnihlutahópa. Þannig að ef við erum að biðja forritið um að búa til ræður fyrir okkur, um að vinna fyrir okkur mál þá þurfum við að hafa í huga að við getum verið að fá mjög hlutdræg svör til baka að átta okkur á því. Og gervigreindin er að búa til fréttir, hún er farin að búa til ræður fyrir fólk úti um allt en hún er líka farin að nota gögnin sem hún sjálf gerði til að byggja á. Hún er því komin í ákveðinn vítahring.

og að vissu leyti getur hún hjálpað okkur mjög mikið en við þurfum að gæta okkar á því að hún er ekki komin eins langt og við eigum von á. En á sama tíma er hún að þróast alveg svakalega hratt og við í nefndinni höfum rætt þetta mjög mikið. Við fórum að halda málþing þar sem áherslan var á ákveðna hluta gervigreindar. Fyrsta málþingið sem við tókum var bara sérstök umræða um það hvernig staðan er hjá gervigreindinni. Hvað getur hún raunverulega gert og hvað mun hún líklega geta gert?

og bara verið ein og sér vegna þess að gervigreindin er á netinu og netið er alþjóðlegt og höfuðstöðvarnar eru ekki hér á landi. Það er því mjög erfitt fyrir okkur að ná yfir þetta. Það sem við höfum verið að ræða hjá okkur er: Hvar getum við komið til móts við þetta?

það sem er að gerast á Íslandi? Það eru mjög margar áskoranir þar og við erum bara að skoða þetta og við erum að fá sérfræðinga til okkar til að ræða þessi mál. Við höfum líka verið að vinna að skýrslu er varðar græn umskipti og þær áskoranir sem eru til ársins 2040. Við fengum mjög marga sérfræðinga til okkar að ræða þau mál og það voru mjög góðir fundir. Þar sátu stjórnmálamenn með sérfræðingum

Við þurfum að geta áttað okkur á því að við þurfum að vera tilbúin í hvað sem er. Sumt er líklegra

en það er ekki slagur sem við tökum innan framtíðarnefndarinnar. Í rauninni er eitt af því sem einkennir þessa nefnd varðandi þverpólitísku umræðuna — og og finnska nefndin hefur gert það líka — að það eru ekki greidd atkvæði þar. Það er bara verið að skoða allar sviðsmyndir: Ókei, það er alveg rétt, þetta getur gerst. Við erum ósammála um hvað er líklegast en þetta getur gerst. Þannig að það er umræða sem við tökum í nefndinni. Í breyttu samfélagi er þörf fyrir breytta nálgun í stjórnmálum og til að allt gangi eins og það á að ganga þurfum við að temja okkur langtímahugsun og vinna að því á þverpólitískum vettvangi. Þegar við ræðum framtíðina eru engin rétt svör. Það getur allt gerst en við getum undirbúið okkur fyrir þær sviðsmyndir sem við teljum vera líklegastar. En þá þarf að vinna þær sviðsmyndir. Og hver á að gera það? Ég tel að framtíðarnefndin sé besti vettvangurinn til þess. Á sviði stjórnmála í öðrum löndum telja þingmenn að framtíðarnefndir séu besti vettvangurinn til þess. Við höfum góðan aðgang að sérfræðingum, við höfum góðan aðgang að ráðherrum, við getum verið þessi vettvangur sem skapar þessar sviðsmyndir og nær fólki saman. Hlutverk stjórnmálamanna er ekki að vita allt en við erum kannski þau sem geta leitt fólk saman. Við erum þau sem geta fengið sérfræðingana að borðinu og komist að niðurstöðu.

Það hefur verið mikið til umræðu í nefndinni hvernig eða hvar nefndin eigi að vera. Mögulega er fastanefnd vettvangurinn til þess, mögulega þyrftum við nokkur ár til viðbótar til þess en mér finnst það vera mjög skýrt að framtíðarnefndin þarf að vera á einhverju formi innan þingsins. Hún þarf að fá að þroskast áfram og ég held að þetta sé klárlega vettvangur sem þurfi að vera til staðar.

nauðsynlegan umræðuvettvang sem við þurfum held ég að gefa dálítinn gaum. Eins og hv. þingmaður sagði þá einhvern veginn getum við ekki tekið á ýmsum málum bara hér á litla Íslandi af því að internetið er úti um allt. Við þurfum samt að gera það. Þó að það séu kannski engin rétt svör fyrir framtíðina þá höfum við alla vega það gildismat að gera okkur mögulega grein fyrir röngum svörum fyrir framtíðina, varðandi t.d. mannréttindi og þess háttar sem við viljum viðhalda. Þannig að þegar við horfum á möguleika eins og tengjast gervigreindinni þá skoðum við þá, myndi ég alla vega ætla, með því stækkunargleri sem við álítum varhugaverð gagnvart framtíðinni með tilliti til þeirra mannréttinda sem við viljum viðhalda.

tryggja þann rétt. Við getum gert það. Þó að kannski sé erfitt að framfylgja þeim lögum síðan gagnvart alþjóðasamfélaginu þá er það samt réttur sem við getum tryggt á Íslandi. Þá

og það frumvarp sem hv. þingmaður nefnir, sem ég hef lesið og þykir mjög áhugavert, er klárlega ein af þeim leiðum sem við getum skoðað. Það eru margar aðrar leiðir líka. Við erum náttúrlega að skoða þetta að fólk eigi höfundarrétt á sjálfu sér og við sjáum líka hvernig staða barna er með gervigreindina, notkun barna á gervigreind innan skóla. Það er líka einn vettvangur sem er algerlega nauðsynlegt að skoða, sérstaklega í ljósi þess að börnin vita oft ekki hvað þau eru með í höndunum, og hver er þá öryggisvinkillinn þar? Hvað getum við gert til þess að tryggja öryggi barna á netinu? Það er mjög erfitt að ná utan um það, mjög.

í aðstæðum sem þeir hafa aldrei verið í og koma mjög illa út fyrir þá, þannig að þetta er vettvangur þar sem við getum reynt að gera En svo er þetta svo svakalega stórt að það er svo margt sem við getum ekki gert nema gera það í samstarfi við önnur lönd. Þetta er alveg rétt sem hv. þingmaður nefnir hérna, það eru klárlega tækifæri hér innan lands til þess að koma með löggjöf til að tryggja okkar eigið samfélag. samfélag. Og vettvangurinn til þess finnst mér einmitt vera framtíðarnefndin, til að skoða og fá sérfræðinga saman, af því við þurfum að fá lögregluna inn í svona mál, við þurfum að fá gervigreindarsérfræðinga inn í svona mál

Hvort hún verði fastanefnd á næstu árum veit ég ekki en ég held að það sé sú framtíðarsýn sem við ættum að horfa til og þá held ég að þetta sé nefnd sem hægt væri að beina málum til.

það er verið að setja stefnur og aðgerðaáætlanir sem ná mjög langt fram í tímann. Við höfum komið fram með stefnur sem ná til ársins 2040 — bara það fyrsta sem mér dettur í hug er varðandi t.d. matvæli og landbúnað. Ættum við kannski að horfa til þess að ef stefnur ná lengra en tíu ár, 15 ár þá sé krafist umsagna framtíðarnefndar eða að þetta sé bara nefnd sem taki á ákveðnum málaflokkum eins og er varðar tæknibreytingar og nýsköpun? Þetta er klárlega eitthvað sem er í dag risastór partur af risastór partur af nútímasamfélagi og verður mun stærri partur í framtíðinni. Það eru mjög margir málaflokkar sem gætu heyrt undir framtíðarnefndina en framtíðarnefndin er ekki komin á þann stað í dag þar sem hún er bara í mótun. Við megum heldur ekki fara á undan okkur í þessu vegna þess að við viljum gera þetta vel. Við viljum að framtíðarnefndin sé sú fyrirmynd sem hún er að verða því að það er að vekja athygli úti í heimi hvernig við erum að vinna þessa vinnu hjá okkur. okkur. Við þurfum að tryggja það að hún sé gerð vel. Finnska framtíðarnefndin er að óska eftir aðstoð frá okkur vegna þess að þau eru búin að vera með sína svo lengi í gangi og fólk er að leita til þeirra. Þannig að við verðum að hafa það í huga að við þurfum að vinna þessa vinnu mjög vel.

vera svo varkár að við gerum ekki neitt í allt of langan tíma. Við eigum frekar að þora að prófa og vera þá móttækileg fyrir því að það sem við prófum

Ég hef mikið upplifað að það sé ósætti hérna um það hvernig við eigum að gera hlutina en ekki hvaða árangri eigi að ná.

Hvert ætlum við að ná á næstu 5, 10, 15 árum? Hvar viljum við vera? Við spyrjum eiginlega síður hvernig við ætlum að komast þangað, af því að það er ferli sem við uppgötvum eftir því sem á líður. Svo lengi sem við höfum markmiðið þá kunnum við að labba nokkurn veginn þangað. Það eru kannski hólar og tjarnir o.s.frv. sem við þurfum að sneiða fram hjá eða bryggja brýr yfir eða eitthvað því um líkt til þess að komast að markmiðinu sem við sjáum í fjarska en ef við festumst of mikið í því að karpa um það hvort við eigum að taka hægri leiðina eða vinstri leiðina þá komumst við aldrei að því markmiði sem við erum samt öll sammála um. um. Það er kannski þannig sem framtíðarnefndin gæti hjálpað okkur við að sinna þingstörfunum hérna, af því að mér finnst þau hjakka dálítið í ákveðnum hjólförum þess hvernig stjórnmál voru stunduð einu sinni,

aðferðafræði við að sinna þingstörfunum sem er enn við lýði þrátt fyrir að tilurð þessa fyrirkomulags sé bara horfin og tilgangslaus. Ég upplifi það rosalega oft

Þannig eru stundum viðtökurnar við gagnrýni. Það er einfaldlega búist við því að það sé verið að finna að

sem við höfum nokkurn tímann upplifað. Hún er varla byrjuð en þegar hún verður orðin ágætlega slípuð til

okkur smávægilega grein fyrir því hvert við munum stefna eftir breytingarnar og allar breytingar í kjölfarið á því.

peningarnir og aðstaðan sem þarf til að búa til stóra og góða gervigreind er í rauninni slík að það er ekki á færi allra að viðhalda og uppfæra slíka tækni

Tæknilega séð er gervigreindin aðgengileg. En gögnin sem þarf til að þjálfa gervigreindina eru ekki aðgengileg. Þau eru á margs konar formi og ættu í rauninni að vera óaðgengilegri fyrir þau sem eru að þjálfa gervigreindina heldur en þau eru. Það eru t.d. höfundaréttarvarin verk. Á sama tíma er eðlilegt að gervigreind geti lært af því sem hún einfaldlega sér sem myndavél. Ef hún gengur um götur borgarinnar og tekur myndir alveg eins og fólk gerir þá lærir hún af því,

með öllum þeim fyrirvörum sem þar eru, merkingum um greiðslur og þess háttar fyrir lokað efni eða höfundavarið efni sem var notað í þjálfuninni, þannig að ég geti einfaldlega tekið þann gagnapakka og þjálfað mína gervigreind á sambærilegan hátt og þessi aðili sem þarf að veita aðgang að gögnunum. Lykilatriðið þar er ákveðið milliskref sem er

Herra forseti. Við ræðum hér skýrslu framtíðarnefndar fyrir árin 2022 og 2023.

skipaði árið 2018 framtíðarnefnd um áskoranir og tækifæri vegna tæknibreytinga. Skipan nefndarinnar var í samræmi við fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar sem birtust í þágildandi ríkisstjórnarsáttmála. Meðal hlutverka sem þessi nefnd hafði var að fjalla um áskoranir og tækifæri vegna tæknibreytinga, þróun þeirra meginstrauma sem koma til með að hafa mótandi áhrif á samfélagið til framtíðar, einkum með hliðsjón af þróun umhverfismála og lýðfræðilegra þátta, að stuðla að upplýstri umræðu um tækifæri og ógnanir framtíðar og vera virkur umræðuvettvangur um framtíðarfræði. Sú nefnd var hýst í forsætisráðuneytinu en formaður hennar kom frá stjórnarandstöðunni á þingi og var hv. fyrrum þingmaður Pírata, Smári McCarthy. var strax lögð ákveðin lína eða tilraun gerð um það að hafa þessa nefnd öðruvísi en oft háttar til hér á Alþingi, þó svo að það sé vitanlega ekki óþekkt að formenn fastanefnda komi frá stjórnarminnihlutanum.

Líkt og fram kemur í þeirri skýrslu framtíðarnefndar sem við ræðum nú var framtíðarnefnd Alþingis kosin við upphaf þessa kjörtímabils og mun í það minnsta starfa til loka þess. Meginhlutverk nefndarinnar er enn þá það sama, svipað eða sambærilegt því sem það í upphafi var, að fjalla um áskoranir og tækifæri Íslands í framtíðinni sem snerta tæknibreytingar, náttúruna, lýðfræði og sjálfvirknivæðingu. Við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði höfum alla tíð verið mjög áfram um starf framtíðarnefndar og teljum mikilvægt að hún fái framtíðarsess innan þingsins.

sterkari sess innan þingsins og líka einfaldlega af praktískum ástæðum, til að mynda þeim að eiga sér fastan stað

einn af fulltrúum í framtíðarnefndinni, lenti oft í því að þurfa að velja á milli funda til að sitja. Þetta er bagalegt. Sérstaklega til þess að nefndir haldi dampi í vinnu sinni þá skiptir máli að sem flestir nefndarmenn geti mætt og hafi það fast í sinni stundatöflu í vinnunni. Aðrir þingmenn hafa hér í umræðunni bent á fyrirmyndina að framtíðarnefndinni sem fengin er frá Finnlandi og fjallað er um í skýrslunni. Ég get tekið tekið undir það og ég tel mikilvægt að horfa þangað. Að auki eru sífellt fleiri lönd að koma á laggirnar framtíðarnefndum við sín þjóðþing hafa þar m.a. verið að horfa til þess hvernig við hér á Íslandi höfum verið að stíga fyrstu skrefin við þessa vinnu. Ég tel mikilvægt að hafa nefnd sem horfir til langrar framtíðar og, við getum kannski orðað það þannig, stærra og víðar á málin en einstök lagafrumvörp. Þó svo að þau eigi auðvitað líka að vera til langrar framtíðar þá er verið að horfa með öðrum og breiðari hætti til framtíðarinnar í framtíðarnefnd og það er hreinlega hlutverk hennar. Ég tek undir með þeim sem hafa gert það að umræðuefni að gervigreind sé eitt af því sem skiptir máli að nefndin fjalli um, til að mynda það sem hv. þm. Björn Leví Gunnarsson fór yfir í sinni ræðu. En ég vil líka taka undir það sem hv. þm. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir talaði um, hvernig í rauninni gervigreindin lærir til að mynda kynjaslagsíðu samtímans og ef ekki er hugað að því muni hún gera ráð fyrir að slík slagsíða, hvort sem hún snýr að kynjum, þjóðfélagshópum eða öðrum, sé einhvers konar norm. Það er mikilvægt að mannlegur hugur, frumkvæði okkar og sýn um það hvernig samfélag við viljum hafa til framtíðar sé þess vegna að hugsa um þessi mál. Það sama á auðvitað við um það sem lýtur að náttúrunni og lýðfræðilegum breytingum sem verða á samfélögum. Mér hefur fundist það gefast vel sem hefur orðið ofan á á þessu kjörtímabili, að láta formennsku í nefndinni rótera, rótera, þ.e. að ólíkir flokkar, stjórn og stjórnarandstaða, skiptist á í formennskunni. Þar með hafa ólíkir einstaklingar tækifæri til að móta starf nefndarinnar en

eigi greiðan aðgang inn í umræðuna þegar við erum að tala um breiðu línurnar til framtíðar. Líkt og hefur komið fram í máli mínu þá finnst mér um mikilvæga nefnd að ræða. Ég mun tala fyrir því að hún fái fastan sess innan Alþingis og vil leggja mitt af mörkum og við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði til að efla hana enn frekar til framtíðar.